Kolegice i kolege želim vam dobar dan i nastavljamo sa raspravom o - Prijedlog odluke o proglašenju Nacionalnog dana Nikole Tesle Predlagatelji odluke su zastupnici Mirela Holy, Damir Kajin i Davor Bernardić. Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja odluke primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje, članak 194.do 202. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Njihova ste izvješća primili na sjednici. Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje. U ime predlagatelja govorit će kolegica Mirela Holy i kolega Davor Bernardić. Izvolite. Hvala vam poštovana potpredsjednice. Poštovane kolegice i kolege. Na samom početku i ovog izlaganja koje u ime predlagatelja kolege Davora Bernardića, Damira Kajina i moje branim Prijedlog odluke o proglašenju Nacionalnog dana Nikole Tesle, pročitat ću vam nekoliko Teslinih izjava. "Iz ovog rata, najvećeg u povijesti, mora se roditi novi svijet. Svijet koji će opravdati žrtve koje čovječanstvo podnosi. Taj novi svijet mora biti svijet u kojem neće biti iskorištavanja slabih od jakih, dobrih od zlih, gdje neće biti ponižavanja siromašnih od silovitosti bogatih, gdje će djela uma, nauke i vještine služiti zajednici za olakšanje i uljepšavanje života, a ne pojedincima za stjecanje bogatstva. Taj novi svijet ne može biti svijet poniženih, pogaženih, već svijet slobodnih ljudi i naroda jednakih u dostojanstvu i poštovanju čovjeka." Njegov drugi citat: "Veliki je čovjek onaj koji svojim umnim darovima i sposobnostima natkrije ostale ljude, koji kao što pčela prikuplja med, prikuplja znanje, otkriva nove istine, ali sve to kruni ljubavlju prema čovječanstvu, da mu pomogne da što prije izađe iz bijede, straha, gladi, neznanja, bolesti. Nisu veliki oni koji ponižavaju čovjeka, već oni koji obogaćuju njegovo duhovno nasljedstvo i time pomažu njegovoj sreći."

samo je vanjski znak nečeg dubljeg i moćnijeg što sazrijeva u njedrima ljudske vrste." Četvrti citat: "Energija to je ključni problem budućnosti, pitanje života ili smrti. Sadašnji izvori energije su nepouzdani i truju naš planet. Možda preživimo to trovanje, ali doći će dan kada će ti izvori energije presušiti." I posljednji citat: "Svi smo mi jedno, ljudi su međusobno povezani nevidljivim silama." Svi ovi citati koje sam pročitala zorno prikazuju kakav je Nikola Tesla bio čovjek. Nikola Tesla bio je briljantan izumitelj i znanstvenik i po tome ga čovječanstvo pamti jer nas je zadužio pa danas uživamo u mnogim tehnološkim blagodatima, uređajima bez kojih danas više ne možemo zamisliti naš život. No Nikola Tesla nije bio samo veliki znanstvenik i izumitelj, on je bio vizionar i filantrop, izuzetno veliki čovjek. Tijekom njegovog 87 godina dugog života Teslu mnogi nisu shvaćali, rugali su mu se i ismijavali ga kao fantasta, ekscentrika i čudaka, ali danas je potpuno jasno da je Tesla vidio dalje od svojih suvremenika i da je za razliku od mnogih svojih suvremenika, posebice onih koji su ga osporavali, Tesla volio čovječanstvo i uvijek je na umu imao javni interes, a to je ono čemu i mi koji sjedimo u Saboru i svi mi koji se bavimo politikom moramo težiti jer naše djelovanje mora imati samo jednu svrhu: djelovati u javnom interesu i činiti dobro društvu. U tom smislu Nikola Tesla nam svima može biti doista veliki učitelj. Hrvatska ima tu čast da je ovaj kozmopolit i filantrop u svemu čovjek svijeta, rođen u malom ličkom selu Smiljan kraj Gospića i to 10. srpnja 1856. godine. Upravo zahvaljujući toj sretnoj činjenici kolege Bernardić, Kajin i ja smo na poticaj Udruge "Nikola Tesla"-geni za budućnost i njihove predsjednice Dragice Mihajlović koja se već godinama bori za promociju Nikole Tesle i njegovog veličanstvenog djela u hrvatskoj i svjetskoj javnosti, predložili da se ovaj datum 10. srpnja proglasi Nacionalnim danom Nikole Tesle i da se tako na simbolični način oda priznanje ovom velikom čovjeku. Ovo je prilika da se podsjetimo i nekoliko biografskih činjenica iz Teslinog života. Nikola Tesla rođen je u svećeničkoj obitelji koja je prepoznala genijalnost mladog Tesle te ga je siromaštvu usprkos školovala u Karlovcu, Grazu i Pragu. Tesla je osnovnu školu krenuo u Smiljanu, završio je u Gospiću. Nakon toga upisao se u nižu realnu gimnaziju u Rakovcu kraj Karlovca. Nakon završetka gimnazije dvije godine je pauzirao. Ambicija roditelja bila je da mladi Tesla postane svećenik, ali tome se usprotivio i upisao na Studij tehničkih znanosti u Grazu. U Pragu je studirao tehniku, ali nije završio studij zbog financijskih razloga. Zaposlio se prvo u Budimpešti u telefonskom društvu, a potom je radio u Edisonovoj tvrtki u Parizu. U Strassbourgu je 1883. godine izvan radnog vremena konstruirao prvi indukcijski motor. Prije no što je napunio 30 godina otišao je u Ameriku i zaposlio se u Edisonovoj tvrtki, ali između dva izumitelja nije bilo puno razumijevanja što je dovelo do poznatih sukoba. Razvoj industrije išao je na ruku Teslinom geniju jer su industriji trebali motori, a Tesla je otkrio elektromotor. Trend otvaranja Amerike prema drugim prekomorskim državama također je koincidirao s Teslinim otkrićima, njegovom ambicijom da poveže svijet i osigura mu energiju, a ostvarenju toga cilja uspješno se približio otkrićima prijenosa električne energije i telekomunikacija. Nakon što je napustio Edisonovu tvrtku Tesla je osnovao svoju tvrtku. George Westinghouse čelni čovjek Westinghouse electric company iz Pittsburgha 1888. godine kupio je prava na Teslin patent višefaznog sustava naizmjenično pokretanog dinama, transformatora i motora što je dovelo do sukoba između Edisonova direktnog sustava i Tesla-Westinghouseovog izmjeničnog pristupa. Teslin izum odnio je pobjedu. Tesla je u svom laboratoriju u New Yorku radio sve do svoje smrti 1943. godine, a u tom je razdoblju izumio elektromagnetski motor koji je postao osnova svih strojeva koji se pokreću izmjeničnom strujom. Posvetio se i mnogim drugim izumima poput visoko frekventnog elektriciteta, indukcijskog naboja koji se koristi u radio tehnologiji, bežičnog prijenosa električne energije i radijskog upravljanja letjelicama pretečama radara, iskorištavanju solarne energije, turbinama, stacionarnim valovima pomoću kojeg je dokazao da zemlja može poslužiti kao vodič i reagirati kao glazbena viljuška na električne vibracije na određenoj frekvenciji. Godine 1896. povjerena mu je izrada konstrukcije pogona hidrocentrale na Niagarinim slapovima. Zbog nedostatka novca njegove ideje su ostale u bilježnicama koje se još uvijek proučavaju. Odlikovan je 1917. godine Edisonovom medaljom, najvećim odlikovanjem Američkog instituta elektroinženjera. Njemu u čast 1956. godine jedinica za magnetsko polje prozvana je Tesla. Enciklopedija Britanica Teslu ubraja među 10 najvažnijih ljudi u svjetskoj povijesti. Osim toga Tesla je govorio 6 jezika i imao fotografsko pamćenje. Teslina otkrića i danas su nedovoljno istražena. Vizionarska su njegova istraživanja prijenosa energije, elektromagnetskih zračenja i elektrovodiča iz kojih su danas nastali moderni sustavi radio komunikacija, televizije, robotike i daljinskog upravljanja. Zbog toga opravdano možemo očekivati da će i mnogi budući pronalasci imati ishodište upravo u Teslinim otkrićima. Oko 100 tisuća stranica Teslinih dokumenata pohranjeno je u njegovom muzeju u Beogradu, u Morganovoj banci u New Yorku te u središtu FBI-a. Mnogi od tih dokumenata nisu dostupni znanstvenicima. Postoje spekulacije da se u Teslinoj ostavštini krije rješenje problema bežičnog prijenosa energije. Nadamo se da je proglašenje Nacionalnog dana Nikole Tesle samo početak javne valorizacije djela ovog genijalnog znanstvenika i izumitelja u Hrvatskoj, a nadamo se i u svijetu. Vesele nas informacije da su Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo vanjskih poslova pokrenuli inicijativu za proglašenje Teslinog dana, Dana znanosti, tehnologije i inovacija na međunarodnom nivou putem organizacije UN-a. Nadamo Nadamo se da Hrvatska neće stati samo na ovoj simboličnoj gesti već da se će se pokrenuti stipendija za mlade znanstvenike inovatore koji će nositi Teslino ime. Uvjereni smo kako će proglašenje 10. srpnja Nacionalnim danom Nikole Tesle imati pozitivnu ulogu u promicanju ideja Nikole Tesle i motiviranju naših nadarenih učenika inovatora da ustraju u svom radu što je posebno važno za svako gospodarstvo jer su inovacije danas temelj gospodarskog razvoja. U tom smislu je iznimno važno da Hrvatska u pravom smislu te riječi postane zemlja znanja i inovacija. Temeljni preduvjet za to su veća izdvajanja za te namjene. Naime, sve dok ćemo za znanost i tehnologiju izdvajati 0,75% BDP-a teško ćemo dostići gospodarstva drugih razvijenih država. Europski cilj je da izdvajanja za znanost i tehnologiju budu oko 3% BDP-a. Možda u tom nesrazmjeru, odnosno postocima izdvajanja za znanost i tehnologiju možemo potražiti činjenicu da imamo 20 puta manje prijavljenih patenata od prosjeka EU i 15 puta manje od susjedne Slovenije. Među prvih 10 globalno konkurentnih dominiraju upravo zemlje koje najviše ulažu u znanost i obrazovanje, neke čak 5% BDP-a. Zahvaljujemo Vladi RH na pozitivnom mišljenju i podršci te sa zadovoljstvom prihvaćamo predloženu nadopunu naziva u Nacionalni dan Nikole Tesle – dana znanosti, tehnologije i inovacija. Koristimo ovu priliku i kako bismo se u ime predlagatelja ispričala evo ga kolegi Zdravku Ronku što smo ga zaboravili uključiti u ovu inicijativu što apsolutno zaslužuje. Naime, kolega Ronko je kao gradonačelnik i zastupnik aktivno i svesrdno radio na promicanju lika i djela Nikole Tesle. Između ostalog podigao je i spomenik Tesli u Požegi. I na samom kraju izražavamo nadu da će svi zastupnici i zastupnice podržati ovu odluku jer proglašenje ovog dana može pomoći predstavljanju Hrvatske kao zemlje znanja i inovacija te kao domovine svjetski poznatog genija Nikole Tesle u EU te u svijetu, a to bi moglo pozitivno utjecati ne samo na hrvatsku znanost već i na hrvatski turizam. Hvala vam najljepša.

genij ali on je i jedan put koji je inspirirao mnoge generacije, a inspirirao je i mene na početku bavljenja fizikom. Njegova genijalnost, izumi, patenti, njegova skromnost i njegova borba za čovjeka i čovječanstvo su nešto što bi trebalo usaditi u svakog mladog čovjeka u trenutku formiranja. Od svih sila trenja ona koja najviše usporava ljudski napredak je neznanje. Ono što bi se nazvalo najveće zlo u svijetu. To je citat koji je izgovorio Nikola Tesla kao i proći će mnoge generacije dok naša tehnologija ne bude pogonjena energijom koja će biti dostupna u svakoj točci univerzuma jer je cijeli svemir pun energije. Ono što se ne zna i ono što je možda manje pod lupom javnosti da je Nikola Tesla danas sve više citiran znanstvenik. Znanstvena djela Nikole Tesle tek danas dobivaju puni zamah u punom znanstvenom smislu riječi a kakav je bio njegovo početak u borbi za dobrobit čovječanstva, najbolje govori to da je bio progonjen od strane velikih industrijskih divova i velikana industrijskog doba poput Thomasa Edisona i Jpa Morgana. Mnogi Teslini patenti za koje javnost ne zna ili je slabije upoznata su ostali skriveni ali i danas još ne do kraja dokučeni i otkrivaju se u kako vrijeme prolazi. Od velikog iznenađenja sa naizmjeničnom strujom na world ekspo-u u Chicagu gdje je šokirao sa svojom idejom naizmjenične struje i ušao u rad sa Edisonom dok stvaranja pretpostavki za neonsku rasvjetu, načina na koji će se lakše i brže distribuirati rasvjeta i kao 40 godina prije prvog patenta Tesla je svio svoje plinske tube nudeći svijetu neonsku rasvjetu. Kilianove fotografije koje se danas koriste u medicinskoj dijagnostici tek su jedan od brojnih izuma s kojim je Tesla unaprijedio život čovjeka i čovječanstva. Radio uređaji i bežični prijenos energije kojem se inicijalno otkriće pripisivalo Markoniju Tesla je na to samo rekao ne žalim što su drugi pokrali moje ideje, žalim što nemaju svoje. Možda jedan od najznačajnijih izuma za povijest ljudske civilizacije koji je uvelike promijenio tok ljudske civilizacije je daljinsko upravljanje kojeg je prvi puta Tesla demonstrirao 1898. na daljinskim upravljanjem s brodom. Kasnije je daljinsko upravljanje nažalost potrudilo u vojne svrhe i dirigiralo bez pilotne njemačke tenkove. Ono što je izuzetno važno da je upravo imajući u vidu i zato što je bio svjestan koliko njegovi proizvodi mogu utjecati na čovječanstvo u ratu ali i u miru mnoge svoje izume odnio sa sobom u grob. Da ne spominjem električni motor, robotiku ili otkriće lasera koji je Teslino otkriće kao i pokušaj bežične komunikacije i bežične energije. Inače poznati hrvatski znanstvenik Marin Soljačić radi na prijenosu energije bez žica, dakle bežičnom prijenosu energije pomoću kojeg bi se napajali strojevi, znači elektronička oprema pa čak i automobili. Znam ponešto o tome budući da sam na sličnoj temi kvantne interakcije između poluvodiča i sam diplomirao no Tesla je tu ideju zamislio prije sto godina i izgradio toranj na Road Ajlandu koji je trebao emitirati prve bežične signale odnosno biti bežični odašiljač slobodne i besplatne energije. To je bio njegov san, slobodna i besplatna energija za sve. Tu je Tesla bio vizionar, bio je humanist, bio je prije svega čovjek koji je svaki svoj slobodni trenutak svoga znanja poklanjao čovječanstvu. Boravim u hotelima, imati vlastiti stan značilo bi vezati se emocijama za određeni prostor a to odvlači pozornost i prisebnost od znanosti. To je bio Nikola Tesla, rođen u malom ličkom mjestu, studiravši u Gratzu i Pragu, školu završivši znači gimnaziju karlovačku i podarivši cijelom svijetu svoja znanja i svoju pamet. On je pred zastupnicima Zagrebačke gradske skupštine 1892.obrazlao projekt prve, tj. druge hidroelektrane na Savi koja je trebala biti napravljena no tada u ono vrijeme nije bilo previše sluha za te vizionarske pothvate i nekako je to usmjerilo Teslu da napusti domovinu i da svoje znanje ponudi cijelom čovječanstvu. Tko zna da je Zagreb tada imao 1892. da je bilo mudrosti od strane gradskih vlasti, drugu najbolju i za one na Krki, hidroelektranu u svijetu. nedugo poslije zajedno sa Westinghouse-om napravio je veliku hidroelektranu na Nijagari gdje je Westinghouse-om vezao dolar za vat i on je rekao vi ste napravili gospodine Tesla toliko vat ako vam, ako ja vama sad ovo potpišem, ja ću bankrotirati, slobodno se firma može zvati tesla. On je rekao nema veze, vi ste mi prvi pružili šansu. To samo govorit o tome kakav je čovjek kakav je čovjek bio Nikola Tesla jer novac za njega apsolutno nije ništa značio. Novac ne predstavlja toliku vrijednost kakvu je postavio čovjek prema njemu, sav novac, ja sam ulagao u izume s kojima sam omogućio nove pronalaske omogućujući čovječanstvu lakši život. Pojedinac je prolazan, rasa i narodi će doći i proći ali čovjek ostaje. U tome leži duboka razlika između pojedinca i cjeline. I toga je bio svjestan Tesla, svijeta kao cjeline i zato sam izuzetno ponosan što zahvaljujući Mireli Holy, Damiru Kajinu, Udruzi Nikola Tesla, Zdravku Ronku kao jednom od prvih koji je se angažirao u ovu inicijativu 10. srpnja ove godine će se obilježiti Nacionalni dan Nikole Tesla. I ono na čemu ne smijemo stati jer Tesla je hrvatski brend, Tesla je hrvatski proizvod, Tesla nije samo stvar prošlosti, on je sve više stvar budućnosti jer Tesla je danas puno aktualniji nego što je bio prije 70 godina, Hrvatska je, povijesna zadaća Hrvatske Vlade, Hrvatskog parlamenta, hrvatskog društva da živi ne samo sjećanje na Nikolu Teslu, nego stalno podsjećanje na njegov rad i djelo i zbog toga mislim da je vrijeme da Hrvatska Vlada predloži predloži UN-u da se njegov rođendan, a kao što i inicijativu koju će potpisati vjerujem mnogi, proglasi Svjetskim danom znanosti. Isto tako mislim da je vrijeme da se u Hrvatskoj osnuje Međunarodni institut za društveni razvoj Nikola Tesla koji će cijelu ideju prenositi po cijelom svijetu i omogućavati onima kojima to, od kojih se najviše očekuje, a to su mladi nadareni učenici da dobiju ne samo informacije, nego sva potrebna sredstva kako bi mogli nastaviti nesmetan rad. Godišnji podatak koji je porazan i katastrofičan jer 12 tisuća ljudi napušta našu zemlju, otvaranjem Hrvatske u EU taj broj je nešto i veći. Hrvatska je godinama ulagala velik novac u projekte koji nisu dali rezultat, u projekte gdje je izgubila novce, žrtvovala budućnost, perspektivu i nadu velikom broju naših sugrađana, pogotovo djeci, pogotovo mladima koji sada budućnost i kruh traže negdje vani. Neću se vraćati na samo 100 milijardi kuna koje je Hrvatska u zadnjih 20 i nešto godina uložila, tj investirala u brodogradnju bez otvaranja jednog novog radnog mjesta i sanacije bankarskog sektora koja je bila teška nekoliko desetaka milijardi kuna. To su dva državna proračuna koja da su uložena u znanost i razvoj, koja da su uložena u u mlade, nadarene i perspektivne, koja da su uložena u povećavanje istraživanja i razvoja povezivanja sveučilišta i industrije u Hrvatskoj, danas bi Hrvatska sasvim drugačije izgledala.Najkonkurentnija zanimanja bi ostajala ovdje, ne bi odlazila van. Moja apel mladim ljudima je da pokušaju smoći snage i optimizma da u Hrvatskoj ostanu jer to je ono što je izuzetno važno za našu budućnost i da se u Hrvatskoj bave znanosti jer znanost je rijetka disciplina koja ima takav direktan, a onda indirektan učinak na društveni razvoj, na GDP, ali i na stanje svijesti. I zato je Nikola Tesla upravo ova misao vodilja i ova svjetlost vodilja koja ohrabruje da u danima koji su pred nama, u godinama koje su pred nama kroz spomen njegova imena iz jedne male Hrvatske, Hrvatska ima snage stvoriti još mnoge Nikole Tesle i sebi osigurati bolju budućnost i perspektivu i onda to podijeliti sa cijelim svijetom jer Hrvatska je zemlja koja je ulaskom u EU otvorena, koja ima priliku svoje znanje i sposobnost pokazati cijelom svijetu i to je naša šansa i to trebamo učiniti upravo na projektu Nikole Tesle. Manje je poznato da je Nikola Tesla ispitivao i frekvenciju Zemljine kore, da je tu ustanovio za njega pomalo šokantno otkriće da postoje stojni valovi i određena frekvencija kojom se mogu slati poruke čak i kroz Zemljinu koru tako da je za njega čista energija bila sve što ga okružuje, sve što ga inspirira, čak je i rekao da moramo osloboditi misli od ograničenja koja nameće prostor i vrijeme i sačuvati glavne značajke. Čovjek koji je bio vizionar, ali koji je proučavao Indijsku filozofiju, koji je znao i … matematiku, koji nije imao u glavi samo kartezijanski sustav razmišljanja, čovjek koji je inspirirao svakodnevno i koji je dan danas sve više nego prije inspiracija mnogim drugima jer Tesla je danas puno citiraniji nego što je to bio prije 70 godina. Tesla je danas puno aktualniji nego što je to bio prije 70 godina, Hrvatska danas ima priliku kroz Teslu biti puno aktualnija nego nikad prije. Stoga iskoristimo ono što imamo, uzdajmo se u one najbolje stvari koje smo zajedno sa našim najvećim sinovima proizveli i napravit ćemo mnogo. Jedan njegov citati s kojim ću i završiti zvuči: "Onog dana kad znanost počne proučavati nefizikalne pojave, u 10 godina napredovat će više nego u ranijim stoljećima svoje povijesti. I ako ne znate kako, promatrajte prirodu, ona će vam dati jasne odgovore i inspiraciju". Jedino što možemo reći, hvala Nikola Tesla. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. U ime Kluba Nezavisnih zastupnika, govorit će kolege Ivan Grubišić i Damir Kajin.

i drago mi je što sam čuo dva izlaganja s kojima se u potpunosti slažem, ali bih ja nešto, na nešto drugo skrenuo pozornost da nije dosta samo uspostaviti dan Nikole Tesle ili dan Tehnologije i znanosti, a zvat će se Nikola Tesla, nego je više važno da li mi djelujemo i usmjeravamo mlade generacije putem kojim je išao Nikola Tesla. Kad to kažem onda mislim na dvije paradigme, to je paradigma istine autoriteta i paradigma autoriteta istine. Tesla je promotor paradigme autoriteta istine. On je za tu istinu živio, on se za tu istinu na svoj način borio, zalagao, on je za tu istinu možemo reći i umro. Suvremena civilizacija uvjeren sam da ide spore, ali ide tim putem i s određene, određenog autoriteta istine. Druga paradigma u kojoj smo svi mi odgajani ili odgojeni je istina autoriteta. Imao sam prigodu razgovarati, upoznati osobu koja je napisala knjigu "Četiri posljednja dana Nikole Tesle". Nazvao sam tu gospođu koja je to pisala, pa sam rekao pa gospođo vi ste toliko mladi da vi ne poznate Nikolu Teslu, kako ste mogli napisati što je Nikola Tesla mislio i razmišljao četiri posljednja dana svoga života u jednom hotelu u Americi? Ona je rekla da ne poznam osobno Nikolu Teslu, ali sam napisala knjigu na engleskom "Četiri posljednja dana Nikole Tesle". Pročitala sam njegove radove koji su mi bili dostupni i na tim radovima sam razmišljala i napisala tu knjigu koja je u Engleskoj doživjela nekoliko izdanja, još nije prevedena na hrvatski. Ja je nisam pročitao, ali u razgovoru s tom osobom koja je napisala i knjigu "Osmi grijeh posluh", rekla je da je u ime istine ili paradigme određenih autoriteta napravljeno najviše zla u ljudskoj povijesti. Ljudi su naprosto slušali starije čiji je autoritet bio nametnut, a nisu slijedili niti glas savjesti niti ono što kaže znanost. Zato se ovaj visoki dom nalazi pred jednom dilemom da li se zaustaviti samo na obilježavanju od jednog dana u godini koji će biti posvećen Nikoli Tesli, što ja podržavam, nego je više važno da li usmjeravamo društvo kako odgovorni predstavnici društva u pravom vidu i u pravom smislu za budućnost. Naime, moje je mišljenje da se mi nalazimo u jednom rascjepu između ove dvije paradigme istine autoriteta i autoriteta istine. Budućnost i znanost pokazuju nam put da treba slijediti autoritet istine, a ne istinu određenih autoriteta, su to autoriteti ideološki, bilo politički, svjetonazorski, religijski, politički. Ne treba slušati slijepo ni jedan autoritet, nego se voditi vlastitom savješću i odgovornošću i imati uvijek nekako otvorene uši za ono što kaže znanost. Kad ovo govorim onda mislim da u naše društvu imamo jednu situaciju koja mene osobno zabrinjava, a to je pitanje što će biti s našim mladima koji se školuju, što je sasvim legalno i otvoreno, svjetonazorska sloboda je jedna od bitnih sloboda čovjeka, ali ne možemo danas više uzeti Bibliju, citirati i reći da je to bilo tako. Hvala vam a onda su nam govorili i dok sam ja bio školovan da je to šest perioda. A onda na kraju je se otkrilo šest dana se radi, sedmi dan je sabat, treba otpočinuti i da bi se argumentiralo ta istina sedmoga dana počinka, onda je ispričana priča o stvaranju svijeta gdje Bog stvara šest dana svijet a sedmi je otpočinuo, pa onda i vi morate šest dana raditi, a sedmi otpočinut. To se djeci može pričati i to zvuči kao lijepa priča, ali kad djeca kasnije dođu i upoznaju se s fizikom, s kemijom, biologijom onda uviđaju da je veliki raskorak između onoga što su učili kao istinu određenog autoriteta što su prihvaćali i ono što uče kasnije u školi, sami razmišljaju i vide da je to veliki ponor između te dvije paradigme. Zato je pitanje šta bi trebalo učiniti u ovom velikom visokom domu da usmjerimo odgoj mladih ne isključujući mogućnost slobode svjetonazora bilo kojega, ali imajući uvijek u vidu da je znanost i škola, da nam dade rezultate autoriteta istine. Ono što kaže znanost, što kaže umjetnost, što kaže filozofija, što kaže antropologija a ne samo ono što nam piše u jedinoj knjizi za koje je sve nadahnuto, sve od Boga i sve se prihvaća kao apsolutna istina. Skupo ćemo platiti pogreške koje na tom planu činimo jer djeca kada počnu misliti svojom glavom onda ostavljaju ovu paradigmu istine autoriteta, traže svoju istinu ali uglavnom lutaju. Zato je usmjeravanje školstva jako važna stvar u koncipiranju cjelokupne naše politike vođenja društva i mi smo za tu politiku odgovorni. Toliko kao neka načela prigodom ove rasprave o Nikoli Tesli. Jasno da ćemo mi kao nezavisni zastupnici ovo podržati s upozorenjem koje sam rekao, da treba cijeniti ne samo istinu autoriteta koji je zaslužen, nego još više u duhu i Nikole Tesle i suvremene znanosti promovirati autoritet istine, znanja, znanosti, umjetnosti, filozofije itd. Hvala vam lijepo. Damir Kajin će nastaviti diskusiju. Damir (Nezavisni)** Poštovana potpredsjednice, gospodo zastupnici. Da, kada govorimo o Nikoli Tesli valjda svi mislimo isto. Riječ je o čovjeku ovih prostora koji je zadužio cijelo čovječanstvo. Jednako tako Tesla je znao i tko je odakle je. Poštovao je svoje porijeklo, svoju domovinu, ali ono što je neponovljivo, što je vjerojatno jedinstveno Tesla je zadužio čovječanstvo. I kao što su svi govorili prije mene bez Nikole Tesle svijet bi bio drugačiji, svijet bi bio siromašniji ili da nije bilo Nikole Tesle danas bi civilizacijski vjerojatno bili u 20.ne 21.stoljeću. Nedavno sam gledao na MAX-TV-u mislim da je to bila History ili Geografic jednu seriju o ljudima koji su pokrenuli Ameriku, koji su stvorili da se tako izrazim Ameriku. I tu je normalno bilo mjesta i za Rockfellera i za Morgena i prije spomenutog Westinghousa ne znam koje sve ne industrijalce, mislioce, ali jedna ili dvije emisije bile su posvećene i Edisonu i Nikoli Tesli. Kada netko znači nakon 70 godina od njegove smrti u Americi oda takvu počast nekome sa ovih prostora onda mora da je taj netko bio nešto posebno posebno i onda mora da je taj netko doista zadužio preko Amerike i Ameriku i cijelo čovječanstvo, a Tesla je to doista bio. On je bio jedinstven, on je bio slavljen za života, ali i danas 70 godina od njegove smrti. Elementi, automobili nose njegove ime, po nekim vjerojatnim izuzima bio je možda i stotinjak godina ispred svog vremena. Kada već spominjem tu MAX-TV-u, History ili Geografic imaju onu emisiju o izvanzemaljcima, tu ga spominju zajedno sa Leonardom itd. kao ljudima kao ljudima izvanzemaljske inteligencije. Jasno da to nema veze sa pameću ili sa stvarnošću, ali želim reći o Tesli se govori danas više nego jučer, Tesli se ljudi dive, Tesla je danas poznatiji vjerojatno nego ikada, Tesla je ono najbolje što je Hrvatska usuđujem se reći imala. Tesla se isto tako nije iskompromitirao za vrijeme 2.svjetskog rata, prepoznao je iako je živo preko bare pravu stranu sukoba na ovim prostorima. Mnogi u Hrvatskoj još uvijek o tom vremenu dvoje ali je Tesli sve bilo jasno još '41.godine tko je bio na pravoj odnosno tko je bio na onoj drugoj strani. I da, sigurno je da mu treba odati poštovanje, treba mu odati priznanje. Ja mislim da to ne može biti sporno, bio je velik i on je vjerojatno ono najbolje na što se Hrvatska može pozivati uz normalno ne želim tu nikakve replike sada, ovaj partizanski pokret koji isto tako zadužio ove prostore. Kod Tesle ništa nije sporno. Zadužio je čovječanstvo od Hrvatske ništa nije tražio, naš je koliko i od cijeloga svijeta, Hrvat je koliko je i Srbin, ponosio se Hrvatskom kao i Srbijom i u vrijeme kada se razmišlja o zabrani ćirilice ili referendumu o ćirilici Tesla je primjer suživota, convivence i vremena bez mržnje. O njegovim izumima o njegovom djelu ne znam o onome o izmjeničnoj struji koja svijet i danas pokreće kao i pred 100 i toliko godina, neka govore drugi, ali bez Tesle svijet bi bio bitno drugačiji i zato nije čudno da ga je jedna Britannica uvrstila među 10 najznačajnijih ljudi u povijesti čovječanstva. Hrvatska je dala više nobelovaca ali nitko osim možda Tita i Ćire Blaževića, da se našalim, nije ostao upamćen kao Tesla. Za kraj, iako ovaj prijedlog nikoga ne tangira lijepo je da o njemu svi misle iste. I utoliko Dan Nikole Tesle je nešto najmanje čemu se ovom teslinom geniju možemo odužiti. Tesla je govorio i ovako, da se ponosi svojim srpskim porijeklom i Hrvatskom domovinom. '91., '92.kada mi već dobacuje eto u Gospiću mu se ruši spomenik. Ja ne znam da li je netko za taj barbarizam odgovarao? Možda je, ne znam. Zašto su ga srušili naši barbari koji ne mogu život zamisliti bez Teslinih izuma. Zato jer valjda po njihovom mišljenju taj spomenik nije bio "dovoljno hrvatski". Tako se srušilo i onih tri tisuće partizanskih spomenika pa gospodu iz HDZ-a ne čudi da je srušen onda i spomenik Nikoli Tesli, čovjeku koji je zadužio i Hrvatsku i čovječanstvo. Ova zemlja se u više navrata pokušala odužiti svom geniju i ovo je također pokušaj da se sjetimo kako bih rekao prolaznosti, kao što je rekao gospodin Bernardić ovoga svijeta. Da, jednog dana Hrvatska će zasigurno dobiti i svoj nacionalni institut Nikola Tesla a do tada pokušajmo ono najbolje, najkreativnije zadržati ovdje a ne ih slati u Ameriku. Točno da je Tesla ostao u ono vrijeme u Austro-ugarskoj, Banskoj Hrvatskoj možda njegov um ne bi bio prepoznat. Pokušajmo se stoga makar na dan Nikole Tesle odužiti novim Teslama, prije svega na način da ih pokušamo zadržati ovdje kao što im se, ne znam, jedna Kanada, Amerika itd., odužuju kada dođu na njihove prostore. …/Upadica: Hvala lijepa. Hvala./… Još jedanput, Tesla je sigurno ono najbolje što je Hrvatska dala i stoga pokušajmo prepoznati nove Tesle. I evo ih, ja se nadam i njemu slične. Imam prvo povredu Poslovnika gospođo potpredsjednice, članak 238. Dakle, uspjeli smo od Nikole Tesle doći do Ustaša i Partizana. I sigurno je prekršeno da se govori o temi koja nije predmet rasprave gospođo potpredsjednice. Ako ćemo ovu temu i ovu temu uspjeti ispolitizirati u Hrvatskom saboru onda stvarno i ova inicijativa neće imati ni izbliza onu svrhu koju je trebala imati. Tim više što je uvaženi zastupnik Kajin, ako sam dobro shvatio, jedan od predlagača inicijative. Da li ostale kolegice i kolege koji to predlažu na isti ovaj način misle da o ovome treba razgovarati? I gospođo potpredsjednice mislim da ste morali u tom smislu reagirati da ovu raspravu izvedemo na pravi put. I poslije toga imam repliku za kolegu Kajina. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Nije povrijeđen Poslovnik. Kolega je govorio u ime kluba o temi o kojoj se raspravlja. Često se izlazi nešto šire od samog prijedloga o kojem raspravljamo. On je iznio činjenicu, iznio je činjenicu da je spomenik Nikole Tesle u Gospiću srušen. Jasen Mesić replika. Ako se već iznose činjenice, uvažena gospođo potpredsjednice i uvaženi kolega Kajin, onda ih treba iznijeti točno. Dakle, isto je tako činjenica da je napravljen odljev tog spomenika. Isto je tako činjenica da je preko 1700 spomenika stradalo u vrijeme domovinskog rata. Činjenica je da bi bilo puno bolje da se to nije desilo. Činjenica je da imamo preko 300 milijuna eura direktnih šteta na kulturnim dobrima u Republici Hrvatskoj. Činjenica je da smo imali razorene kompletne komplekse. I činjenica je da je 2005. godine vezano za spomenik koji je spomenut napravljen odljev i on je pripremljen za obnovu. Treba pitati u Ministarstvu kulture šta se sa time čeka. To će sigurno gospodin Kajin učiniti kada se već toliko adekvatno brani. Ili kada već govori o činjenicama onda je mogao reći da je Vlada Republike Hrvatske 2005. godine uložila u potpuno novi muzejski centar u Smiljanu. Da je uređena rodna kuća Smiljanu. Ili nije trebao onako slijepo glasati za proračun Republike Hrvatske koji smanjuje sredstva za znanost koje svi predlagači ukazuju da bi trebalo težiti nekakvim europskim standardima. I poštovani kolega ako stvarno nemate ništa drugo, nego ići politizirati i govoriti o stvarima koje možda niste dobro, s njima niste dobro upoznati, onda to činite ili na adekvatan način ili nemojte činiti. Jer stvarno smo smatrali i u klubu HDZ-a kada smo to i podržali na odborima da se radi o nečemu o čemu možemo svrsishodno i konstruktivno raspravljati i na neki način popraviti on što se može od inicijative. I na neki način s time izvući pozitivne efekte za cjelokupno društvo. Ako sada ponovno iz toga politiziramo onda očito nismo zreli ni za ovakvu inicijativu. zastupniče spomenuti vašu inicijativu o obnovi Tesline kuće u Smiljanu, čini mi se da ste spomenuli 2005. godinu. Ali sam vjerojatno i tada glasao za proračun kao što sam glasao i za ovaj. I hvale je to vrijedna bila inicijativa ali znajte ovdje u mom istupu nije bilo ni riječi barem ja to tako jednostavno doživljavam. Međutim, želim još jedanput i hvala da ste mi dali priliku upitati, ne znam, prije svega institucije ove države tko je srušio Teslin spomenik i da li je netko zbog toga odgovarao. Da li je netko zbog toga odgovarao? Ja ne znam, volio bih da je zato jer je taj, zato jer i ti barbari koji su to učinili bez Teslinih izuma jednostavno ne bi mogli zamisliti dan svoga života. Bili ste gospodine zastupniče svojedobno ministar kulture, prema tome, možda bi neki drugi vaš kolega mogao odgovoriti na ono pitanje o kojem ste i sami progovarali tko je znači srušio ne samo Teslin spomenik nego i onih vi kažete 1700 drugih spomenika, ja kažem 3000 spomenika iz razdoblja ili posvećenih razdoblju Narodno oslobodilačke borbe. Barbarizam je jedno, barbarizam je drugo, to jednostavno ne doliči nikome. A onaj koji se drznuo na nešto uprijeti ne prstom nego dinamitom valjda bi trebao odgovarati.

Nikolu Teslu u kontekst partizana je banaliziranje i njegovog lika i njegovog djela. A vi jeste ispolitizirali ovu temu i skrenuli pozornost javnosti na nevažno. I slažem se sa uvaženom potpredsjednicom Sabora, nije povrijeđen Poslovnik ali jest dobar ukus.

između ostalog, htjeli vi to slušati ili ne, itekako jasno opredijelio još godine '41. Mnogima je to danas strano, ne znam zašto. Što mi time i kakve poruke želimo poslati, ali kada već govorimo o Tesli ne možemo jednostavno zanemariti i to njegovo neću reći političko nego svjetovno civilizacijsko opredjeljenje.

svoj govor bazirali na određenim činjenicama, na ono na što moramo upozorit je da je zapravo jedinstven trenutak, jedan od rijetkih trenutaka u Saboru kada postoji veliko suglasje i zajedništvo oko ovog hrvatskog velikana Nikole Tesle. I apelirao bih na sve da upravo u tom duhu promoviramo ideju Nikole Tesle, dan Nikole Tesle kao nešto što ćemo ostaviti budućnosti, mladim generacijama i da i kroz našu današnju raspravu ton bude takav jer Tesla je danas puno više aktualan nego što je bio prije 70 godina. Tesla je danas stvar, osoba, pojava s kojom se Hrvatska itekako može ponositi i s kojom se može promovirati u svijetu je danas ono zajedništvo koje je na pitanju znanosti, borbe za ljude, za djecu, za nadarene učenike, za znanost, za nešto što nam tako snažno nedostaje u našem društvu, Tesla je danas ta misao vodilja. I stoga stvarno apeliram da ova rasprava ide u tom smjeru, da ne ide u smjeru bilo kakvih povijesnih odnosa i podjela. Povijest ostavimo povjesničarima, ali Tesla je puno više, dio budućnosti, svakodnevno to više postaje nego što je dio povijesti i prošlosti. Hvala ja ne mogu shvatiti, zar ne postoji suglasje o karakteru ako već govorimo o tome, između ostalog i Drugog svjetskog rata. Pa kakvi smo mi to ljudi i zašto to stalno činimo i zašto kroz ovakve jednostavno rasprave i polemike, upadice, sami sebe dijelimo. Pa nije on bio samo znanstvenik, bio je čovjek od krvi i mesa, a samim time bio je jedan veliki patriot koji je ispravno procijenio prilike na ovim prostorima još godine '41. To sam želio reći. A danas šta imamo u ovoj zemlji, imamo pokušaj referenduma o ćirilici i još jedan pokušaj da se jednostavno dijelimo kao što je to već toliko puta u hrvatskoj javnosti i učinjeno. Kakve veze sad ima ćirilica sa temom o kojoj raspravljamo? U ime predlagateljice… … /Upadica se ne razumije./ … Molim vas da se smirite. Izvolite kolegice Holy za govornicu. (ORaH)** Kao predlagateljica, pretpostavljam da govorim i u ime kolege Bernardića, ja bih doista apelirala na to da ne uvlačimo Drugi svjetski rat u ovu temu jer je doista ono što je ostavština Nikole Tesle previše značajno da bismo bilo kakve ideološke sukobe uvlačili u ovu razmiricu i to doista nije potrebno i upozoravam kolegu Kajina koji je također predlagatelj da se suzdrži od takvih intervencija. **Kajin, Damir Ali čemu ograda, pa čemu ograda. Pa Tesla je govorio ponosim se svojom Hrvatskom domovinom i srpskim podrijetlom i to je toliko puta u našoj novovjekoj povijesti citirana rečenica da ne znam koga s one strane bi to trebalo smetati. Ne znam… … /Upadica se ne razumije./ … Pa vama repliciram prije svega jer ste vi konačno svu ovu polemiku i započeli. Kolega Mlakar, pa replicirao je kolegici Holy. … /Upadica se ne razumije./ … Pa može se po našem Poslovniku replicirati i predlagatelju i klubu i zastupniku. U ime kluba SDSS-a kolega Milorad Pupovac i molim vas da se smirite u klupama. Kolega Pupovac izvolite. Ne samo da ne čujem nego nisam siguran da imam šta i čuti. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovane kolegice i kolege. Klub zastupnika SDSS-a sa interesom prati ovu inicijativu, premda je o njoj saznao iz saborskih materijala, što je naravno uobičajen postupak kada su posrijedi teme koje se tiču Srba u Republici Hrvatskoj, a pitanje Nikole Tesle jeste svakako pitanje koje se tiče Srba u Republici Hrvatskoj. Nikola Tesla nije samo prekidač na ulasku u neku sobu i žarulja koja će se nakon toga upaliti. To je tehnika. Velika, značajna, historijska, svjedočanstvo ingenioznosti ljudskoga uma koje se eto ostvarilo u glavi jednoga sa imenom Nikola Tesla. Međutim, Nikola Tesla je u našim okolnostima, hrvatsko-srpskim, južnoslavenskim, mnogo više od toga. Decenijama je bio simbolom bratstva, riječi koja je danas ovdje zabranjena i nerado se o njoj govori iako je stara koliko i Francuska revolucija, a on je bio jedan od tih koji su vjerovali u taj ideal Francuske revolucije kao što ja vjerujem u ljudsku jednakost, jednakost među društvima. I nije mu spomenik '92. srušen u Gospiću zbog toga što je izumio struju, otkrio način kako ćemo koristiti električnu energiju, nego zbog toga što je bio Srbin i to treba reći danas i ovdje. Treba reći da mu spomenik, iako smo ga uspjeli obnoviti zahvaljujući hrabroj politici jedne Vlade kojoj je bilo stalo do sređivanja međuetničkih odnosa. 2006. godine povodom godišnjice Teslinoga rođenja, ali taj spomenik skuplja prašinu u Hrvatskoj likovnoj akademiji do dana današnjega. Zašto? Zato što nije dostojan grada u kojem su rođeni njegovi roditelji i koji je on sa ponosom isticao kao mjesto svojega porijekla. I kad tražite odgovor, odgovora nemate. Zašto? Zato što pored oca Domovine nema mjesta za velikana formata Nikole Tesle. I mi znamo i to treba reći ovdje, ne pitajući tko je srušio, niti pitajući tko je odgovoran, ali mi znamo kome to smeta. Mi znamo da postoje oni koji se pozivaju na vjeru u boga, ali vjeruju u idole, a ne u prosvjećenje, a ne u iskupljenje. Da je bilo drugačije taj spomenik ne bi bio diran. Znalo bi se od koga stradavaju Gospićani u ovom ratu. Da je bilo drugačije ne bi bio srušen i spomenik u Jadovnu iste godine. Prema tome, ne možemo razgovarati o nacionalnom danu Nikole Tesle ako ne razgovaramo o činjenici što je iza njega. I iz tog razloga, kolegice i kolege, Nikola Tesla je značajno ime ljudske povijesti. Nije značajno ime hrvatske, niti srpske nacionalne povijesti, nego ljudske povijesti. On nije zadužio samo Srbe, niti je zadužio samo Hrvate, nego je zadužio ljudski rod. A to da za njega u njegovom rodnom mjestu, u njegovoj rodnoj zemlji nema mjesta za njegov spomenik to da ja još jedan puta sa ove govornice kao što sam pitao premijera ove aktualne Vlade kad će biti vraćen spomenik Nikoli Tesli u Gospić. 2006. je obnovljen. I pitam se kojeg smisla ima predlagati nacionalni dan Nikole Tesle u Hrvatskoj, a ne pitati se gdje je Teslin spomenik. Hoćemo li proglašavati taj dan, a Teslu imati gdje? Da skuplja prašinu u Likovnoj akademiji. Hoćemo li jednog velikana koji je imao izrazito humanistička stajališta, koji je bio za toleranciju postavljati na mjestima i praviti se da ne živimo u društvu maksimalne netolerancije, da se one koji su njegovi poštivatelji, koji još žive u Republici Hrvatskoj po ulici naziva četnicima i vrijeđa i govori im se da idu u Srbiju kao što se meni događa. Živo mi je ovih dana i pravit ćemo se kao da je sve normalno i pravit ćemo se da smo uljuđeno društvo koje eto Tesli priznaje ono što mu treba priznati. To nije pravi način. Moramo se zapitati što je iza toga. Tesla nije bio partizan, niti mu je ta ideologija bila bliska. Ali kad govorimo o spomenicima onda se moramo pitati što je sa velikim spomenicima poput Vojina Bakić. Kome je smetao takav spomenik kao što je kamen, kome je smetao spomenik u Opuzenu. Govorimo o najvećim dostignućima koje ljudski um, ljudsko stvaralaštvo može imati. I dok ne nađemo taj odgovor, odgovor na ta pitanja ili barem dok ne počnemo sebi postavljati tu vrstu pitanja ovdje u ovom Saboru i u ovom društvu mi nećemo na pravi način odgajati djecu, niti im slati poruke. Tesli nije trebalo da ga ističu njegovo porijeklo, ali je '91. i '92. je u ovoj zemlji to porijeklo bilo isticano i to u značajnoj mjeri. Ali, to nije spriječilo one da mu dignu spomenik u zrak, niti je spriječilo one koji danas misle da mu nije mjesto u Gospiću jer da je tamo mjesto ocu domovine. Kojeg istog oca domovine bez teškoća pretvaraju i dovode u vezu sa poglavnikom iz NDH. I s tim nemaju nikakvih teškoća. Ali imaju teškoća sa time da se Tesli da adekvatno mjesto u hrvatskom društvu, u hrvatskoj povijesti, u hrvatskim udžbenicima. U tom smislu Tesla je mnogo više negoli samo pitanje tehnike. Tehnika je iznimno važna, ali Tesla kao što je ovdje pokušao reći kolega Kajin pa ga onda sa nerazumijevanjem upozoravate da to nije tema. Jeste tema, samo očito nemate svijesti o tome što ste dotakli, koju ste temu otvorili. Što Tesla znači u ovom društvu i što može značiti u ovom društvu i što bi trebao značiti u ovom društvu. I da se vratim na ono što su istakli kolege iz HDZ-a. Točno je, to treba reći, Vlada od 2004. do 2007. godine je napravila golem iskorak stvarajući, obnavljajući rodnu kuću i istovremeno podižući i gradeći memorijalni centar koji je istovremeno imao i novo spomen-obilježje Nikole Tesle. I isto tako postavljen je spomenik u gradu koji je podigao gradonačelnik Bandić zajedno sa tadašnjom Vladom i tadašnjim ministrom i to su značajni doprinosi. Ali ovo da do dana današnjega od 2006. pa do sada jedan od tri spomenika koji su podignuti u čast tom velikanu, jedan na slapovima Niagare, drugi pred fakultetom u Beogradu, treći u njegovom rodnom mjestu Gospiću izrađeni od ruku velikog hrvatskog kipara Frana Kršinića stoji u skladištu Likovne akademije i skuplja prašinu i da mi nemamo odgovora na to gdje ćemo ga postaviti i zašto ćemo ga postaviti. A da raspravljamo o ovoj temi bez toga pitanja mi iz kluba SDSS-a to ne možemo razumjeti. A ono što ne možemo razumjeti ne možemo ni prihvatiti. Dakle, podržat ćemo ovo kad dobijemo jasan odgovor na pitanje kada će se spomenik Nikoli Tesli koji je '92. godine srušen u Gospiću vratiti tamo gdje je bio podignut? Ako ne tamo, vratiti tamo gdje ga nitko neće dirati, gdje će ga se poštivati i gdje će biti vidljiv. To je njegova Lika i naša Lika. Oni koji misle drugačije, oni koji mene šalju i jučer i sutra u Srbiju u koju sam prvi put otišao kao mladi docent trebaju razumjeti da ne poštuju ovu zemlju i da o njoj ne znaju ništa i da ljubavi prema njoj nemaju koliko ni crno pod noktom. A to što jeste crno samo je mržnja. Hvala vam. Čestitam Miloradu Pupovcu i potpisujem svaku izgovorenu riječ. Da, ova inicijativa mora rezultirati vraćanjem Tesle, mora rezultirati vraćanjem Teslinog spomenika u Gospić. Inače, sve ovo o čemu danas razgovaramo jednostavno nema smisla. Spomenik smo obnovili, a bojimo se taj spomenik vratiti. Taj spomenik skuplja prašinu ne znam na Likovnoj akademiji. Da li je politizacija vratiti spomenik? Što će mi dan ako se Tesli ne možemo odužiti spomenikom koji je na onom mjestu stajao ne znam 20, 30 ili više godina? Osobno se zalažem da se to učini što je moguće prije do 10.07. ove godine. Ovo je saborska inicijativa, ali jasno, ona ima i političke poruke. Neka se vrati spomenik, neka se barabe koji su to učinili osudi. Ako je nastupila zastara neka se kaže zbog toga ne možemo, ali znamo tko su a i vi ćete doznati njihova imena. Ako mu je kip izradio hrvatski umjetnik Kršinić, ako može Tesla stajati u Kanadi ili SAD-u na Niagari, ako ne može stajati u svom rodnom gradu onda doista ova inicijativa neće imati nikakvog smisla i tu vidimo i sami da zapravo nikakav konsenzus ni oko ovoga pitanja ne možemo postići. Ja želim samo primijetiti da se ova zemlja ne može voljeti ni mržnjom ni rušenjem. A Tesla nije zaslužio ovakvu sudbinu kakvu ima danas njegov spomenik u Akademiji likovne umjetnosti ovdje u Zagrebu. laburisti - Stranka rada)** Uvaženi kolega Pupovac sasvim sigurno da je rušenje spomenika bez obzira kojih barbarizam. To smo naučili kroz povijest. Barbari uvijek prvo ruše spomenik. Spomenik Tesli nisu srušili hrvatski domoljubi. Oni koji su spomenik srušili Nikoli Tesli osramotili su RH. U svemu svemu ovom što ste vi govorili najviše zabrinjava licemjerje svih dosadašnjih Vlada, politike. Politika je ta koja ne dopušta, koja se plaši ili što je najgore koja manipulira time i koja želi status quo kako bi lakše vladala. Samo trebamo pogledati istini u oči i vi ste sudjelovali u tim politikama i dopuštali svojim sudjelovanjem da se takve stvari događaju. Svi ovdje, nema nevinih. Upozorili ste na jedan problem koji je veliki problem, koji guši hrvatsko društvo. Slažem se s vama tako dugo dok nećemo otvoreno početi razgovarati o tim stvarima, tako dugo dok ćemo gurati pod tepih one stvari koje se ne smiju gurati, koje pitanje civilizacije i pitanje demokracije, ovo će biti samo jedna prigodičarska inicijativa s tim da mislim da predlagači nisu na to mislili, da su predlagači imali časne namjere i da ovo o čemu ste vi govorili o spomeniku Kršinić, spomenik koji se treba vratiti na mjesto gdje mu i pripada, sasvim sigurno treba ući u tu inicijativu. Poštovani kolega, ja jedva čekam dan da vi budete dio neke vladajuće većine i čekam da budete možda ministar u Vladi pa da čujete što će vam kolege iz klupa reći u pogledu vaše politike i vaše Vlade ili vaše koalicije, jedva čekam. Smisao političkog djelovanja ima tek onda kad prođete to iskustvo. Što se tiče onoga što je napravljeno, da točno, u tom razdoblju od 2004. pa do 2007. je napravljeno jako mnogo. Trebalo je to napraviti. Da ste prošli te krajeve i prošli to iskustvo, vidjeli biste s čim su se ljudi koji su to pronosili i zagovarali takvu politiku suočavali. Kakve su ih poruke dočekivale i u Zadru i u Gospiću zbog takvih politika. To što nije to realizirano, to treba pitati ljude u Gospiću, u županiji Gospićkoj i treba pitati ljude centralne vlasti danas, treba ih pitati, ali neke ingerencije ima i ovaj Sabor valjda. Neke mogućnosti u tom pogledu ima i ovaj Sabor i vi i ja, ne samo da raspravljamo nego da pokrenemo nešto i da prisilimo vlasti da nešto realiziraju a ovo je vrijedna inicijativa koju je pokrenula kolegica Holy uz sve moje,

Štovana gospođo potpredsjednice, stid me ovaj danas bit nazočan u ovoj sabornici, sve ove rasprave su šaka jada. Sve ovo je šaka jada, nula kuna a Kajin i Pupovac su obični rasparači mržnje u Hrvatskoj, ništa više, Kajin s jednih pozicija a Pupa s drugih pozicija, čemu, šta treba, tko je srušio spomenik bana Jelačića? Tito, pa jel on sad barbar, di je Kajin, jel on odgovara, gospodine Pupovac zbog vas sam se ovaj digao i vama replika. Sramota da je na ovaj način raspravljamo o Tesli, Tesla je ne vlasništvo, blagodat čovječanstva i ovome bi se stidio, okreće se u grobu kad čuje ove rasprave i što vi govorite o njemu, ma o čemu vi govorite, nije u vlasništvu SDSS-a. Pa ne možemo preko Tesle bistriti hrvatsko srpske odnose u Hrvatskoj. O čemu vi to razgovarate, pa normalno je da on je bio turen taj spomenik valjda što je rekao da je Srbin, a jel ima Meštrović, njemu su grob razbili, pa nisu mu razbili grob zato što je umjetni i zato što je napravio na Kalemegdanu spomenik no zato što je Hrvat a nije bilo rata, a vi manipulirate našom pameću jer tisuće granata po Gospiću pada, tisuće granata ginu djeca i čudite se da je netko srušio neki spomenik a da se nije, o čemu vi govorite? iz raspirujete mržnju ponovo između hrvatskog i srpskog naroda i ja protiv toga oštro protestiram jer treba hrvatsko srpske odnose gradit iz dana u dan na bolje, na temelju onih. Ako trebamo što raščišćavat Tesli, šta je on izumio, koju frekvenciju, je li on bio Hrvat, jesu li njegovi djedovi kao što novine pišu i pradjedovi bili Hrvati katolici pa je prešao na pravoslavlje, treba vidjet je li on Hrvat ili nije. To su neke povijesne dubioze, molim lijepo Pupovca ili Stazića ili nekoga da mi to objasni, ako zna, ako ne zna, nikome ništa pa da to jedanput saznamo.

u smjeru u kojem ne bi smjela ići. Ma molim vas, Milorad Pupovac, odgovor na repliku. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Ma ja sam blizu da kolegi Marasoviću ne odgovaram zato što je on, ne blizu nego skoro prešao crtu između onoga što je rasprava i ono što je ridikuloznost i onoga o čemu se ne treba raspravljati. Onoga što je možda zgodno za na trgu vidjeti i ono što pripada originalima ali ne pripada ozbiljnoj raspravi. ovo je ozbiljna tema gospodine Marasoviću, ako se hoćete njome baviti, bavite se, ako nećete nemojte. Ako ne znate, nemojte. Ako nemate dobru vjeru također nemojte, to da ja vama objašnjavam, što ja činim za hrvatsko srpske odnose ovdje i svugdje gdje se kreće. Nakon ovoga što govorite i onoga što ste znali govoriti u Hrvatskom saboru, meni je ovo naprosto ispod časti, ispod časti. O tome što Tesla znači, što znači rušenje tog spomenika, što znači rušenje spomenika žrtvama Jadrograda i odnosa prema tome ali nemojte doprinositi kada govorite o mržnji, nemojte pothranjivati one koji nas susreću na ulicama i koji nas šalju u Srbiju, danas, tolike godine nakon rata. I kada govorimo o partizanima, ja nisam četnik bio nikada niti ću biti, ja sam antifašist, hrvatski i svjetski. Ja sam progovorio ne zato što sam Srbin, nego zato što sam čovjek.

Imamo jednu lijepu inicijativu ovdje u raspravi, pa vas lijepo molim nemojmo ići u neke vode koje nas vode ovdje u svađu i sukob. Kolega Jasen Mesić, replika. Uvaženi kolega, ne mora meni gospodin Kajin govoriti što je to dobro i što bi to trebalo i koje su to antifašističke vrijednosti. Nema za to pravo. Ali vi dobro znate da je i spomenik … obnovljen, barem većim dijelom, znate da je to otvoreno 2011. godine, a niste to spomenuli. Poštovani kolega više od 40 spomenika svake godine u razdoblju od 2004. do 2011. koji pripadaju Hrvatskoj kulturnoj baštini, ali srpske … je obnavljano. Poštovani kolega, ne mora meni Kajin tumačiti, ne mora mi nitko govoriti da li sam ja to dobro shvatio ili nisam dobro shvatio jer jako dobro shvaćam. Što se tiče lokacije u Gospiću, prema informacijama koje imamo, radi se o tome da li spomenik, ovaj koji je obnovljen, koji postoji u akademiji, će se postaviti, dakle radi se o pitanju da se odredi točna lokacija unutar grada, kažem, prema informacijama koje imam raspravlja se unutar lokacije unutar grada Gospića. Ako je to jedini problem, onda se taj problem mora riješiti. Ne dopuštam nikome da uzme sebi za pravo da meni tumači što je to bitno u antifašizmu ili da netko tumači da li dobro kao pripadnik neke stranke ja to razumijem ili ne razumijem. Nakon svega i svog posla za koji i vi spominjete da smo se trudili u razdoblju kojem smo govorili napraviti. Pupovac. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Poštovani kolega Mesiću, što vi razumijete, što vi ne razumijete, to ja ne znam. … Ja s vama po prvi put komuniciram sada u pogledu ove teme, govorio sam kolegi Marasoviću. Ali pustimo to. Prvo, da ne širimo previše temeljna pitanja ukupne spomeničke baštine, da se vratimo samo na pitanje spomenika Nikoli Tesli koji opterećuje ovu hvale vrijednu inicijativu i da se vratimo na poštivanje i priznavanje toga nasljeđa te komponente hrvatske povijesti, hrvatske kulture i hrvatske znanosti. Dakle, ako je spomenik Nikoli Tesli bio uklonjen zato da bi tamo bio postavljen neki drugi spomenik onda se to moglo napraviti kao u slučaju Bana Jelačića pa ga spremiti na neko mjesto i čekati, neka dočeka bolja vremena ili drugačija vremena koja će te stvari gledati drugačije. Međutim to se nije činilo, te spomenike se pretvarano u staro željezo, dizalo ih se u zrak. Kada je sada obnovljen, sada nema mjesta gdje bi ga se postavilo. Zašto? Jer je Teslino mjesto zauzeto. Dobro, ako je zauzeto u Gospiću, nije zauzeto na Plitvicama, postavimo ga tamo. Ako ga netko ne želi, ne treba ga imati. Ako netko ima veće svetinje nego što je on, u redu, vremena se mijenjaju, ali postavimo ga tamo gdje će da moći vidjeti svi, a voda je bila ono s čim je dobar dio svoga života radio. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Potpredsjednik Nenad Stazić, replika. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Pupovac, vi ste potpuno u pravu kada rezonirate da u sklopu ove teme trebamo razgovarati i o povratku Kršinićeva spomenika u Gospiću, ali to pitanje nema smisla postavljati premijeru jer o tome odlučuje lokalna samouprava. Da se pita premijera on sasvim sigurno ne bi imao ništa protiv da se taj spomenik vrati na ono mjesto na kojem je bio prije nego Treba pitati lokalnu samoupravu, a to su vam dva čovjeka, bivši gradonačelnik, a sadašnji župan Milan Kolić i sadašnji gradonačelnik Petar Krmpotić, oba dva pripadaju HDZ-u, stranci HDZ-a. I ja mislim da ovu temu treba raspraviti u dobroj vjeri i obratiti se našim kolegama u Saboru, Šukeru, kolegi Mesiću, kolegi Mlakaru, prije svega Darku Milinoviću koji je vrlo utjecajan u Lici i u Gospiću. Treba to pitanje postaviti predsjedniku HDZ-a, Karamarku, …, Brkiću, predsjedništvu HDZ-a, da oni utječu na te svoje članove u lokalnoj samoupravi i da se spomenik vrati ne sa Plitvice, ne na neko drugo mjesto u Gospiću nego tamo gdje je bio prije nego što je … jer samo to znači poništenje toga zla. Samo toga zla, samo to može značiti poništenje toga zla, kao što se prethodno spomenik Banu Jelačiću, pa nije se mogao vratiti negdje drugdje, tamo di je bio, tamo odakle je uklonjen jer samo tako se ta glupost može ispraviti. I to treba raspraviti u dobroj vjeri, da će kolege iz HDZ-a utjecati na lokalnu samoupravu, da ovo pitanje skinemo s dnevnog reda, da se ne sramotimo, da se ne sramotimo kao građani Hrvatske. Hvala vam. nego lokalnih centara moći koji su ponekad moćniji i od samih vlasti ili su u najmanju ruku toliko utjecajni da ih vlasti slušaju. Puno bi se moglo reći, ali neko je u pravu, treba poštivati predlagatelje i ne treba pretjerano širiti i ne opteretiti ovu inicijativu koju treba cijeniti kao poštenu i hvalevrijednu. Ali ne slažem se s vama da pitanje ne treba biti premijeru. Premijer je premijer Hrvatske i odgovoran je za funkcioniranje vlasti na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, odgovoran je za ustavne vrijednosti na cijelom području Republike Hrvatske. I kad ga pitam za spomenu ploču u Glini, ne mogu dobiti odgovor, to je pitanje lokalne vlasti, jer nije, nije. Pitanje skrnavljenja sjećanja na žrtve Drugoga svjetskog rata kako što bi bilo pitanje skrnavljenja na žrtve ovoga rata, sigurno nije pitanje lokalne vlasti nego je i pitanje centralne vlasti, kojoj centralna vlast treba poslati jasnu poruku, i vlasti i onima koji su paravlast. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. U ime kluba HDZ-a tražim stanku od pet minuta, reći ću razlog. Ne možemo dozvoliti da o jednoj temi koja je trebala biti konsenzus, u ovom visokom domu se vode nisko političke rasprave koje su otišle tamo gdje ne trebaju otići nakon replike kolege Stazića ja tražim stanku u ime kluba pet minuta, iz razloga što i gospodin Pupovac nije mogao osporiti da u vrijeme HDZ-ove vlasti je puno napravljeno. Pa na kraju krajeva i to spomen područje Nikole Tesle je trebalo biti područje gdje su mladi trebali učiti o Nikoli Tesli i tako je napravljeno. Ali kažem, očigledno nekome nije u interesu da se raspravlja na takav način, nego da rasprava ode negdje drugdje. Jer ako ćemo početi raspravljat o tome koliko je

I zato iskreno govoreći razočaran sam sa nekim raspravama ovdje i zbog toga molim stanku u ime kluba da možemo zauzeti stav. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Imamo još četiri replike, pa ćemo to završiti, pa onda. Goran Marić replika. Hvala lijepa. Kolega Pupovac kažu da se mržnja stvara da nije urođena. Imam tu sreću da ta kategorija nije nikad postala sastavnica mog mentalnog sustava, ali ste izišli sa jednom prejednostavnom tezom, a to je da je spomenik Nikole Tesle srušen samo zato što je Srbin. Rušenje je vandalski čin, to uopće nema dvojbe, ali bio je nikola tesla Srbin i prije rušenja spomenika, a Srbin je i danas kad raspravljamo o proglašenju nacionalnog praznika. Srbin će ostati i ubuduće, Srbin je bio i kad se park radio. Uzroci nisu tako jednostavni, uzroci su malo složeniji. Nije li pridonijelo i stvaranje SAO krajine takvoj situaciji, nije li razlog možda i u srpsko četničkom, jugoslavenskom napadu na Republike Hrvatske, nije li dijelom uzrok i u izlaženju tenkova iz kasarne Maršal Tito i ubojstvo onog prvog mladića, nisu li zločini u Škabrnji, Glini, Vukovaru i svim drugim mjestima isto dijelom uzrok toga? Nije to samo zato što je Srbin. Nisu li možda taj spomenik srušili i Martići, i Zelenika, i Tanga, i Jovan Rašković, i Mladić i ostali? Mislim da je njihov doprinos isto tome veliki i da čak uz sve ono što mislim o takvim stvarima o rušenju spomenika, vrjedniji je jedan ljudski život nego tisuću spomenika. Hvala lijepa. Ja vas još jedanput molim nemojmo širiti temu na ono što nije tema rasprave. Odgovor na repliku, Milorad Pupovac. Vi ste poštovani kolega Mariću proširili od spoznaje otvorili oči brojnim ljudima koji to do sada nisu znali, a to je o ulozi Milana Martića, Milana Babića i Jovana Raškovića u rušenju spomenika Nikoli Tesli, da dalje ne govorimo. Ne znam samo da li su dodavali eksploziv, da li su umetali potrebno, potreban fitilj za to ili su to potpalili. Drugim riječima kad bi smo tako govorili, znamo mi koja je odgovornost te politike. Ja bih vam o tome mogao malo vjerodostojnije govoriti nego vi meni jer sam bio s jedne strane nasuprot njih i protiv njih, a s druge strane sam bio između njih i onih koji nisu bili ništa bitno drugačiji nego što su bili oni i tukli su po nevinim i nedužnim gdje god su stigli od ovoga grada pa do toga spomenika. Ali vi to ne želite čuti i ne želite vidjeti ne, ne želite jer da želite onda biste one stvari koje su opće poznate rekli to znamo, to javnost zna. Ali ono što javnost ne zna i što joj se uskraćuje da zna, što su onoj djeci koja su do malo prije bila ovdje uskraćuje da znaju zašto je taj spomenik bio srušen. Srušen je zato što je Tesla bio Srbin i zato što je htio netko mislio da ima veće ime i značajnije i zaslužnije za Gospić nego što je Tesla i da njega treba tamo postaviti. I to je to. **Zgrebec, Dragica Ja želim reći da sam jako tužna i razočarana u kom pravcu je krenula današnja rasprava i mislim da su građani koji prate ovaj prijenos Sabora prilično razočarani i da im se zbog toga i gadi politika. Naime, ova inicijativa nije potaknuta s činjenicom da je Tesla bio Srbin ili je bio Hrvat, već time što je bio doista veliki čovjek i genij, kozmopolit kojem Hrvatska i svijet jako puno toga duguju. Tesla je bio u prvom planu filantropa i kozmopolit i vjerojatno bi ga današnji smjer rasprave izuzetno rastužio. Ljude treba valorizirati po mojem mišljenju na temelju toga kakvi su ljudi i čime su zadužili čovječanstvo, a ne na temelju njihovog spola, njihove nacije, vjere, klase ili rase. I sve dok to nećemo shvatiti nećemo početi na taj način valorizirati pojedince nego sve stvoriti u okvire nekakvog razlikovnog obilježja nećemo napredovati kao društvo. To je između ostalog i bila poruka cjelokupnog dijela Nikole Tesle. Da, naravno da je jako tužno da je Teslin spomenik srušen, ali ovo doista nije tema ove današnje inicijative i naravno da ga treba vratiti u Gospić i mislim da oko toga ustvari postoji konsenzus u ovom Saboru da se nitko ne bi protivio tome da se Teslin spomenik vrati u Gospić. Ali ja mislim da je ova inicijativa puno više od jednog spomenika ili više spomenika i da trebamo govoriti o ovoj temi na potpuno drugačiji način. Meni je žao što ova inicijativa odnosno ovaj prijedlog odluke nije išao kroz instituciju Sabora i da Sabor ustvari nije predlagatelj ove odluke jer ja mislim da je trebao biti konsenzus između svih klubova zastupnika, ali ja pretpostavljam da se udruga obratila svim klubovima, a evo reagirali smo mi pojedinci. Tomislav Žagar, replika. nabrojen u ovoj inicijativi koju smatram hvale vrijednom, iz više razloga, to ću reći u raspravi. Kolega Bernardić je u obrazloženju ove inicijative citirao Nikolu Teslu ako ću ponoviti to, jedna od najvećih sila trenja koja koči razvoj ljudskog društva je upravo neznanje. Neznanje često uzrokuje mržnju i mislim da je na tragu onoga što ste vi kolega Pupovac ovdje govorili da je spomenik Nikole Tesle srušen isključivo zato što je bio Srbin, mislim da ta činjenica ne stoji i takvi motivi dolaze iz neznanja iz mržnje i jednostavno kada govorimo o njima moramo uzeti u obzir sve utjecaje. Ja se osobno isto nadam da će spomenik biti vraćen tamo gdje mu je mjesto. A što se tiče samog djela Nikole Tesle, on je često puta pokušao povezati ono što je da kažem ovako božansko u nama i zvjersko. Na presjeku toga se nalazi ono što je ljudsko i često puta to je prilično dobro opisao prilikom smrti njegove majke kada je pokušao obrazložiti utjecaj materijalnog i nematerijalnog. I u tom smislu ja sam tako iščitao i to je suština moje replike, nikako ne smatram da ova inicijativa pa usudio bih se reći čak prema onim riječima koje ste izrekli je licemjerna. Ova inicijativa ima svoj smisao. Istina ona ne spada u materijalne ostavštine kao što je spomenik, ali spada u tu nematerijalnu ostavštinu koja će buduće generacije na taj dan barem govoriti o djelu Nikole Tesle i svemu onome što je Nikola Tesla ostavio čovječanstvu. On je bio kozmopolit, tu se s vama slažem i te njegove ideje i ta njegova ostavština je velika. Hvala. Sada određujem stanku do 11,17 minuta.